Stutta útgáfan er sú að það barst bara ein umsögn og sú var frá Seðlabanka Íslands.

Með því móti verði tekinn af vafi um það til hvaða aðila og fjárfestingarafurða frumvarpið nái til. Meiri hlutinn tekur undir þetta. Þá kemur einnig fram það sjónarmið að tilgreina ætti að Seðlabankinn sé lögbært yfirvald í skilningi reglugerðarinnar. Í því sambandi er bent á að Fjármálaeftirlitið sé hluti af Seðlabanka Íslands og að bankinn fari með þau verkefni sem Fjármálaeftirlitinu eru falin í lögum. Því sé Fjármálaeftirlitið ekki stofnun, öllu heldur sé tilvísun til þess í lögum vísun til eftirlitsstarfsemi

en skýra kröfur og í einhverjum tilvikum slaka á þeim til að einfalda afleiðuviðskipti og skýrslugjöf um þau og draga úr kostnaði. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 15/2018 til að leiða í íslenskan rétt þær breytingar sem leiðir af EMIR Refit-reglugerðinni.

Í því sambandi er bent á að Fjármálaeftirlitið sé hluti af Seðlabanka Íslands og að bankinn fari með þau verkefni sem Fjármálaeftirlitinu eru falin í lögum. Því sé Fjármálaeftirlitið ekki stofnun, öllu heldur sé tilvísun til þess í lögum vísun til eftirlitsstarfsemi Seðlabankans. Leggur meiri hlutinn því til að Seðlabanki Íslands, í stað Fjármálaeftirlitsins, verði lögbært yfirvald samkvæmt lögunum. Að framansögðu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með viðeigandi breytingu. Undir nefndarálitið rita hv. þingmenn Óli Björn Kárason, Jón Steindór Valdimarsson, Brynjar Níelsson,

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngunefnd um frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén.

Með frumvarpinu er lagt til að samþykkt verði heildarlög um íslensk landshöfuðlén. Samkvæmt skilgreiningu frumvarpsins á því hugtaki felur það í sér höfuðlén sem hefur beina skírskotun til Íslands, t.d. .is. Markmið lagasetningarinnar er m.a. að setja ramma utan um starfsemi skráningarstofa sem hafa umsjón með landshöfuðlénum með beinni skírskotun til Íslands. Nú er starfrækt ein skráningarstofa en meiri hlutinn bendir á að ekkert sé því til fyrirstöðu að fleiri skráningarstofur taki til starfa og starfi samtímis enda er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að lögaðili geti starfað sem skráningarstofa að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Nefndarálitið er upp á fimm blaðsíður þannig að ég mun ekki fara yfir það allt, en í umfjöllun nefndarinnar er komið inn á lokun, læsingu og afskráningu léna og aðeins fjallað um rétthafaskrá. Ég ætla að nota tímann til að fara yfir breytingartillögurnar

hér á landi. Þá sé nauðsynlegt að gera ráðstafanir sem tryggi að starfsemin sé með lögheimili hér á landi undir íslenskri lögsögu Það kom fram

Ljóst er að forkaupsréttur sem grundvallast á lagafyrirmælum horfir til takmörkunar á friðhelgi eignarréttar sem varinn er af 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í ákvæðinu segir að eignarrétturinn sé friðhelgur og engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þurfi til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. Þar sem um er að ræða lögbundinn forkaupsrétt og kaupandi gengur inn í kaupin á sömu kjörum og kaupandi hefur boðið lagði nefndin einungis mat á þriðja skilyrðið, þ.e. að eignarrétt megi ekki skerða nema almenningsþörf krefji. Meiri hlutinn bendir á að skráningarstofa höfuðléna er aðili sem annast og vinnur að skráningu lénsheita undir sérstöku höfuðléni. Það er alþjóðleg stofnun sem sér um úthlutun höfuðléna,

Þá bendir meiri hlutinn á að ríkið hefur sérstakra hagsmuna að gæta varðandi úthlutun léna. Lénið .is er í raun eins og ákveðið bréfsefni merkt Íslandi og getur það haft áhrif á önnur íslensk lén, þar á meðal ríkisins, séu slík lén notuð í tengslum við glæpastarfsemi, hryðjuverk eða hernað. Önnur ríki eiga þá rétt til varnar og geta þær varnir hæglega skaðað ríkið, aðra í samfélaginu og ekki síst traust á íslenskum lénum. Með hliðsjón af framangreindu er mikilvægi skráningarstofa landshöfuðléna fyrir virkni netsins hér á landi óumdeilt að mati meiri hlutans. Netið er meðal mikilvægustu innviða íslensks samfélags og ljóst að verði skerðing á eðlilegri virkni þess hér á landi myndi það hafa ófyrirséðar afleiðingar fyrir atvinnulífið, öryggi ríkisins og samfélagið í heild.

Nefndin tók sér góðan tíma til að skoða þetta mál og við vinnslu málsins aflaði nefndin sérfræðiálits um ákvæðið. Í því áliti kom fram að óvíst væri hvort ákvæðið næði þeim markmiðum sem að væri stefnt og settar voru fram nokkrar athugasemdir varðandi útfærslu þess. Með hliðsjón af þeim leggur meiri hlutinn til breytingar á ákvæðinu

en ekki hlutaféð sem er háð forkaupsrétti eins og ákvæðið stóð í frumvarpinu. Þá er jafnframt lagt til að eiganda Internet á Íslandi, ISNIC, beri að tilkynna ríkisskattstjóra og Póst- og fjarskiptastofnun um beint og óbeint eignarhald sitt í samræmi við lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019. Meiri hlutinn telur rétt að kveðið sé skýrt á um það með hvaða hætti forkaupsrétturinn skuli boðinn og hversu langan tíma íslenska ríkið hafi til að svara. Leggur meiri hlutinn því til við ákvæðið bætist tvær nýjar málsgreinar þess efnis. Þar verði kveðið á um að berist kauptilboð í félagið eða hlutabréf þeirra aðila sem eiga bréf í félaginu skuli tilkynna það til Póst- og fjarskiptastofnunar án tafar, eigi síðar en innan 48 klukkustunda frá því að kauptilboðið kom til vitundar seljanda. Þá verði kveðið á um að komist á samningur skuli Póst- og fjarskiptastofnun bera samninginn undir ráðherra sem fer með málefni fjarskipta, fyrir hönd forkaupsréttarhafa, til samþykktar. Frestur ríkissjóðs til að svara forkaupsréttartilboði skuli vera 60 dagar frá því að tilboðið barst ráðherra. Meiri hlutinn leggur áherslu á að seljanda beri því skylda til að tilkynna öll kauptilboð til Póst- og fjarskiptastofnunar en forkaupsréttur virkist einungis þegar kominn er á bindandi samningur. Sé uppi vafi um hvort tilboð sé orðið bindandi óski Póst- og fjarskiptastofnun eftir staðfestingu á því hvort kominn sé á samningur.

Með vísan til þeirra ríku almanna- og öryggishagsmuna sem eru undir leggur meiri hlutinn til að kaup á hlutum sem bundnir eru forkaupsrétti komi ekki til framkvæmda á meðan frestur forkaupsréttarhafa er að líða, matsgerð um forkaupsréttarverð er enn ólokið eða rekið er dómsmál um forkaupsréttarverð.

Að síðustu leggur meiri hlutinn til að við frumvarpið bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða um kaupverð hluta en það byggist á 30. gr. jarðalaga,

bersýnilega ósanngjarnt geti hann krafist mats dómkvaddra matsmanna á eðlilegu kaupverði. Meiri hlutinn leggur til að matsmenn skuli dómkvaddir fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Þeir ákveði matskostnað og hvernig hann greiðist. Meiri hlutinn bendir á að hægt sé að leita endurskoðunar á þeirri ákvörðun fyrir dómi,

að rétthafi beri ábyrgð á að notkun á léni samrýmist réttmætum og lögvernduðum hagsmunum hans og skerði ekki lögvarin réttindi annarra, svo sem hugverkaréttindi.

Þar beri að líta til hugverkaréttinda í víðum skilningi því að önnur réttindi en vörumerki, svo sem höfundaréttur og réttur til afurðaheitis, geti komið til álita við notkun á orði eða orðasambandi sem léni.

Ekki væri ljóst í hverju ábyrgð rétthafa léns samkvæmt ákvæðinu fælist en ekki væri að finna nánari skýringar á því hvernig ætti að túlka ákvæðið í greinargerð með frumvarpinu. Óljóst væri hvernig ætti að framfylgja því og vandmeðfarið hvernig setja ætti slíkar reglur um heiti léns án þess að taka notkun þess til skoðunar.

Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að til þess að hægt sé að fara fram á lokun og haldlagningu skráðra léna, til þess að þeirri heimild verði beitt, þurfi

sem varðar við almenn hegningarlög og meint brot geti varðað fangelsisrefsingu allt að tveimur árum eða meira. En í greinargerðinni kemur fram að til þess að heimildinni verði beitt þurfi efnið að vera alvarlegs eðlis. Í því ljósi og með hliðsjón af gagnrýninni leggur meiri hlutinn til breytingu þess efnis að í ákvæðinu verði miðað við að meint brot varði fangelsisrefsingu allt að sex árum í stað tveggja.

Þá hefur verið gerð grein fyrir breytingartillögum við frumvarpið

starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Þá er Andrés Ingi Jónsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur álitinu.

að löggjafinn tæki meðvitaða ákvörðun um að þannig fyrirkomulag væri best heldur gerðist þetta einhvern veginn bara í gegnum röð alls konar atvika á sínum tíma þegar internetnotkun var að taka stakkaskiptum á Íslandi snemma á þessari öld. Þess vegna finnst mér gott að sjá þarna forkaupsrétt í frumvarpinu sem felur í sér að ef ISNIC, það ágæta fyrirtæki, er einhvern tíma selt

að landshöfuðlénið .is er ekki einkamál einhvers. Nú er tæknimaður sem stendur hér sem þekkir mætavel tæknilegu skýringarnar á bak við það hvað .is er, hvað DNS-færsla er, hvað DNS-netþjónn er og hvernig fyrirkomulaginu er tæknilega hagað. Það breytir því ekki að .is er í mannlegu samfélagi tákn um Ísland. Það er raunveruleikinn sem við búum við og mér finnst því eðlilegt að ríkið hafi í það minnsta eitthvað að segja um það hvernig fyrirkomulaginu sé háttað í kringum þetta .is-lén. Að því sögðu vil ég þó einnig segja að ég get ímyndað mér mjög margar aðstæður þar sem ISNIC, sem heldur núna utan um þetta lén, hefði getað brugðist verr við eða hagað skráningu verr en raunin er. Að mörgu leyti má reyndar segja að ISNIC hafi sýnt mikla ábyrgð þegar kemur að því hvernig það hagar skráningu.

Sá sem hér stóð byrjaði á því að gagnrýna þessa ákvörðun á þeim forsendum að ef afskráningin hefði átt sér stað vegna þess að .is einfaldlega þýddi ekki „islamic state“ heldur Ísland þá hefði ég ekkert við þá afskráningu að athuga, mér þætti hún málefnaleg. En það var hins vegar og er ákveðin hætta við það að ætla að fara að beita almennum lögum sem forsendu afskráningar. stafar af því að það er ansi margt bannað á Íslandi sem að mínu viti má ekki leiða af sér að afskráning eigi sér sjálfkrafa stað. Þar má nefna 95. gr. almennra hegningarlaga sem fjallar um móðgun við erlenda þjóðhöfðingja. Það var bannað að drulla hér yfir Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, eins og sá gerði sem hér stendur; á Twitter, á Facebook og í pontu. Það er bannað samkvæmt íslenskum lögum, 95. gr. laga nr. 19/1940, almennum hegningarlögum. Ég braut þessi lög. Ég gerði það viljandi, ég gerði það vitandi með fullum brotavilja og mun gera það aftur þegar ég er hættur á þingi,

þá myndi ég varla una því að lénið yrði tekið í burtu út frá því að málstaðurinn þar væri brot á íslenskum hegningarlögum. Það er nú bara þannig í mannlegu samfélagi, virðulegi forseti, að við þurfum að geta tjáð okkur þvert á vilja annarra, annars þýðir tjáningarfrelsi ekki neitt. Og þetta er ekki slagur sem mér finnst við hæfi að ISNIC þurfi að taka, enda, ISNIC til hróss, dró það þetta til baka og sagðist eftir þessa umræðu frekar vilja grundvalla afskráninguna á þeirri réttmætu ástæðu

hatursáróðri Ríkis íslams eða sambærilegra hryðjuverkasamtaka með því að taka niður einhver lén. Það er tapaður slagur fyrir fram, virðulegi forseti. En auðvitað snýst þetta ekki í sjálfu sér um það, þetta snýst um það hvað .is landshöfuðlénið sé, hvað það þýði og hverju fólk á von þegar það notar lénið. lénið. Eins og kannski heyrist þá finnst mér mikilvægt að það séu einhverjar reglur í kringum þetta landshöfuðlén. En mér finnst líka mikilvægt að þær byggi ekki á geðþótta og það eitt að loka léni á grundvelli þess að það brjóti í bága við lög, býr til geðþóttavald vegna þess að það er bara svo margt bannað á Íslandi. Það er svo margt á Íslandi sem varðar tveggja ára fangelsisvist en þarf samt að vera hægt að tjá án þess að eiga á hættu að lén sé tekið niður, óháð því hvort það hindri tjáninguna sjálfa eða ekki. Íslendingar á Íslandi eiga að geta haft sinn íslenska vef og drullað yfir Donald Trump að vild. Það er bara sjálfsagður hluti af tjáningarfrelsinu að geta sagt og sýnt fullt af hlutum sem flestu fólki er mjög

undir þeim kringumstæðum þar sem lénið er notað til að miðla ólöglegu efni eða efni sem hvetur til refsiverðrar háttsemi sem varðar við almenn hegningarlög og meint brot getur varðað fangelsisrefsingu allt að tveimur árum eða meira. Nú eru

Mér finnst það mun eðlilegri rammi og fagna því að nefndin hafi tekið þessum ábendingum.

Þar segir, með leyfi forseta: „Nafn á léni þarf enn fremur að samræmast alþjóðlegum skuldbindingum Íslands og ekki vera til þess fallið að skaða orðspor landsins að öðru leyti.“ Nú get ég ekkert

Forseti verður að viðurkenna að hann er hugsi yfir ýmsu sem fram kom í ræðu hv. þingmanns, virðir að sjálfsögðu tjáningarfrelsi þingmannsins til að segja það sem honum finnst en finnst kannski ekki við hæfi að hvetja til lögbrota hér úr ræðustól þingsins.